Господин председател, уважаеми колеги! Правя лично обяснение, тъй като бях засегнат в изказването на господин Сидеров. Заставайки на тази трибуна, човек трябва да говори истината, за да не се налага след това да я помни. Това – първо. Искам да призова господин Сидеров да се явим на детектора на лъжата двамата. Който издържи теста, да остане в Народното събрание, като му задавам следните въпроси: „Накарани ли бяха кандидат-депутатите и депутатите да подписват договори за поръчителство?” И второ: „След като тук непрекъснато говори, че ние сме подали декларация, искам да видя документа, който той ще представи”. И ако ние представим такъв документ, че не сме подавали такава декларация, той ще се извини ли от тази трибуна? лично обяснение – господин Сидеров. Пейчев, аз теста съм го издържал пред българските избиратели. За такива като тебе – ренегати, комерсани, предали вота на хората, които са гласували за тях, има само един път за сравнително достойно излизане, и то е напускане на парламента. Напуснете парламента, за да не подменяте повече вота на българските избиратели! Всичко друго е манипулация! Всичко друго е демагогия! Всичко друго е поръчка, и то добре платена поръчка!

(ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.

Тези магьоснически номера от Сейшелските острови, и да викаш, че тройната коалиция, предния парламент, по-предния парламент – никой не вярва на тези работи.

Благодаря, господин председател. Колеги народни представители, от името на Синята коалиция искам да декларирам: независимо, че към нас са отправяни четири искания – независими депутати да се присъединят и да обявят принадлежност, ние сме отклонили тези предложения. В този смисъл отношението ми към този въпрос е абсолютно безпристрастно, като изключим случая с народен представител, избран с гласовете на Синята коалиция, който е преминал в редиците на независимите. Първо, искам да привлека вниманието ви върху следното обстоятелство. Абсолютно прави са вносителите на законопроекта, че между тази част от Закона за политическите партии, в частност чл. 25 и чл. 28, и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание,

вкаран през 2005 г. абсолютно безпринципно. Самият Закон за политическите партии е получил противоречиво звучене. Текстът е след едно „или” в чл. 25, ал. 3, където освен че се прилага принципът, че субсидията се превежда на политическата партия въз основа на получените действителни гласове, се въвежда понятието, че се превежда субсидията за независим представител, ако той обяви принадлежност към друга политическа партия. Това отваряне на опциите вътре в закона е дълбоко порочно. Ще обясня как аз го виждам като порочно. В системата на икономиката, където са родени финансите, за които аз не бих се изказал така непредпазливо, както се изказа господин Миков, има пълно съответствие между финансовото отражение на реалните процеси. Искам това нещо Когато в една фирма, в една институция се разглежда дейността – това, което се прави от фирмата и това, което се прави от институцията, точно се отразява във финансовото отражение, в счетоводството на фирмата. Не може да има друго! Отварянето на тази опция вътре в закона напълно разминава реалните процеси с тяхното финансово отражение. Как? Народните представители не могат да номадстват между парламентарните групи, но парите могат да номадстват. Парите не могат да номадстват, ако не могат да номадстват народните представители. Иначе има абсолютно деформирано отражение на финансовата страна на въпроса на реалната политическа ситуация. Политическата ситуация е затворена в интерпретацията на термина „обявят принадлежност”. „Обявят принадлежност” не е „обявят принадлежност към парламентарната група”, както тук дадоха съвсем неточно тълкуване, защото е казано:

Той обявява членство в партията! И тук законът е абсолютно непрецизен – приет ли е за член в партията или не е приет?! или не е приет?! Излиза, че бюджетната субсидия е приета за член на партията, тя принадлежи на партията, а онзи другият, който е обявил принадлежност, независимият депутат, може и да не е член на тази партия. колко разминавания стават между правните норми, реалните процеси и тяхното финансово отражение. Това е дълбоко порочно! Това го няма никъде в света! Ето защо Парламентарната група на Синята коалиция имаше намерение да внесе текст, с който да отстрани това дълбоко противоречие, между другото, то не е кой знае колко сложно. Може да не се направи в толкова голям закон, както го правят вносителите; може да се направи само с едно отпадане на един текст след „или”, и всичко ще си се подреди. Принципът в закона, по който се разпределя субсидията, е абсолютно ясен. Прав е господин Миков, като казва, че трябва да има дискусия за това в каква степен се ограничава движението или принадлежността на независимите депутати. Само че аз точно на него, пък и на всички останали ще припомня следното просто обстоятелство. Конституцията е приета 15 години преди да бъде приет текстът за субсидии на политическите партии. Петнадесет години не е имало субсидии на политическите партии, не е имало принципа да се дава финансова подкрепа на базата на действително получени гласове и т.н. В този смисъл не може да има позоваване на Конституцията върху едно правило, което е въведено със закон и е свързано със субсидиите на политическите партии. Такава връзка, след като не е съществувала 15 години, не може да бъде направена от който и да било. Това е уреждане на самостоятелен въпрос и той е свързан с това – кой всъщност е носителят на действителните на действителните гласове, защото този принцип е приложен. Според нас от Синята коалиция носител на гласовете е политическата партия, а не физическото лице. Физическото лице е било в кампанията, за него са гласували, но за да бъде в Народното събрание, освен неговото пасивно избирателно право, всички избиратели на партията са упражнили активно право, за да се окаже той в парламента. Следователно, ако се дават пари за някой, трябва да се дадат парите на тези, които всъщност с гласовете си, тоест политическата партия е заслужила това място в парламента. В този смисъл трябва да отпадне правилото, че субсидията следва смътно изразената воля за принадлежност на един народен представител. Това е повече от очевидно! Не могат да се почерпят аргументи в тази полза от Конституцията на страната. Ние сме за това и тъй като нямаше смисъл, правейки анализ на този законопроект, ние решихме да не внасяме собствен. Този може да бъде оправен, има някои слабости и те могат да бъдат отстранени. Може да започне да действа веднага. Ето какви въпроси обаче се отварят, когато има това разминаване, когато народните представители формално не могат да номадстват между парламентарните групи, но парите за тях могат да номадстват. Вижте какво

тази неясно звучаща принадлежност на независими народни представители към себе си, след като им е ясно, че не могат да бъдат членове на тази парламентарна група, в чиято партия обаче са декларирали, че парите им принадлежат? Второ – получават ли бюджетната субсидия партиите, които са се съгласили към тях да принадлежат

Отказваме се от тези пари! Искаме ви вас, вашата воля, вашата подкрепа и т.н., но не искаме парите, които се полагат на други. Вижте какъв дълбок порок има в цялата тази работа с парите. Една политическа партия вкарва 10 души в Народното събрание, в момента получава субсидия по-малка отколкото получава друга политическа партия, получила над 1% от от гласовете на избирателите. С 3,5% някаква политическа партия извън парламента получава по-голяма субсидия от временно парламентарно представена политическа партия, което е абсурд! Примерно РЗС. Не че искам да бъда адвокат, господин Местан, на който и да било. Аз атакувам принципа. Защото парите на тези, които са извън парламента, не са заплашени от такова номадстване на техни членове или на техни народни представители. Вижте колко е абсурдна ситуацията! Затова аз питам: приели ли сте парите, тези, които вече декларирахте? Трябва да се изправите пред хората, пред медийте и да кажете: „Ами, имахме нужда от тези пари. Вярно е, те не са наши, те са на „Атака”, но ние ги взехме”.

Кажете: тези пари така или иначе... Поне се откажете в момента, защото позицията ви е абсолютно безпринципна. Да го Да го кажа съвсем ясно: вие получавате субсидия за чужди действителни гласове! За чужди! Не за свои. За чужди! Не получавате своите. Вие за своите си ги получавате. Следващият въпрос. Отчитате ли тази допълнителна сума, която получавате като субсидия от принадлежащите ви депутати в отчетите пред Сметната палата, или отчитате само своята? Отчитате ли я, тоест давате ли пълен отчет на парите? Пари, които взимате в повече, които са за чужди действителни гласове – отчитате ли ги пред Сметната палата, или не ги отчитате? За мен не е ясно и тепърва ще трябва да получим отговор на този въпрос. След това. Как да ви проверят, че тази субсидия

Един си купил грамаден джип, не знам си кой му го изплаща..., това са много пари. Защото не е дефинирано понятието „политическа дейност на физическо лице”, господин Миков. Какво значи политическа дейност на физическо лице? Как прави политическа дейност лице, което не е политическа институция? По Закона за политическите партии, политическа дейност върши само този, който е регистриран по Закона за политическите партии. Физическо лице не може да е дефинирано като политическа институция по закона и не може да получава субсидия. Връща ли се част от тази субсидия към него? Тук господин Корман въобще не е прав да иска тези пари да ги получават народните представители, макар и останали сами, защото те са физически лица.

С Вас споровете са много трудни, защото четете повърхностно като... Ще поиска ли... Аз мисля, че от този отчет, от този дебат трябва Сметната палата... Искам да помоля председателя на Народното събрание да изпрати този дебат на председателя на Сметната палата. Защото председателят на Сметната палата трябва да поиска специален отчет на бюджетната субсидия, получена от определена политическа партия или коалиция за независимите депутати – лев по лев как е изразходвана, тъй като тя влиза в едно много специално отношение спрямо разходите на този независим народен представител и на самата политическа институция. Ето това са.... Ако може да удължите времето. Благодаря ви за вниманието. Уважаеми народни представители, на балкона на пленарната зала са депутати от Комисията по публична администрация и регионално развитие на Словашкия парламент. Делегацията, водена от заместник-председателят на Националния съвет на Словакия Милан Хорт е на посещение у нас по покана на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.

Ще помоля за удължаване на времето, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Костов, всъщност във Вашето изказване е и поредицата от въпроси, които зададохте към мен. Трябваше по скоро да ги задавате тук, в тази част, в мнозинството или към любимият Ви финансов министър, който на тези основания – противоречиви, е превеждал и каквото е превеждал. Категорично съм „за” Сметната палата да провери. Категорично съм „за”! Но не можем да подминем по-големия въпрос от чисто финансово счетоводните – въпросът за свободния мандат, заложен в Конституцията, първо. Въпросът за правото на народния представител да се самоопределя политически, включително политически и на първо място политически, а не финансово за това от къде му върви субсидията. Всъщност Вие с всички аргументи потвърждавате това, че трябва много сериозен разговор и не само по въпроса за субсидията, а за тези девиации на политическото пространство, които е възможно да се случат между избори. Възможно е и те да са свързани с водена политика, с недоволство от водена политика, с всякакви причини – не мога да ги изброявам, няма време и няма смисъл. Така че истинският, големият въпрос е: има ли воля за решаване чрез сериозна дискусия на този въпрос? Или пак ще го заменим само с въпроса: следват ли парите депутата, не следват ли депутата? Иначе аз съм съгласен с Вас, че парите трябва да ги получават политическите партии. Но съгласете се и Вие, че и независимите народни представители трябва да имат право на политическа дейност. Как са влезнали? А утре, ако имаше една група от пет избрани независими, те трябва ли да се самоопределят и да подписват декларация за принадлежност?

Прав сте, господин Миков, че трябва да се обръщам към мнозинството, но мнозинството дори не знае, че по Закона за политическите партии се третират коалициите. Така че какво да се обръщам към мнозинството?

Казано е: „коалиционно споразумение”, казано е, че трябва да има. Вътре е уреден въпросът, просто не сте го видяла. Хайде да кажем, че не четете внимателно. ИСКРА

бяхте заявили следното: аз ще настоявам Парламентарната група на Коалиция за България да се откаже от субсидията за тези един, двама, трима в полза на данъкоплатеца. Щях да Ви поздравя веднага, господин Миков. Щях да кажа: Вие сте разбрали сърцевината на моето изказване. Защото, ако има неуредени въпроси, ако те са висящи, ако са спорни, по този начин не трябва да се злоупотребява с парите на хората. В това отношение Вие точно не сте прав. Не се отнасяйте с високомерие към счетоводните и финансовите процеси. (Реплики от КБ.) Ама те са по-важни от всичко останало, защото в страните с пазарна икономика, в страните, в които има въобще нормална икономика, има абсолютна идентичност между едното и другото. Не може да бъде по друг начин. Появи ли се разминаване между реален процес и движението на парите това веднага ражда подозрение за корупция, за конфликт на интереси. интереси. Там органите трябва да бъдат особено внимателни, защото става нарушаване на естествения оборот на нещата в институцията или във фирмата и т.н. Точно това търсят контролните органи. Тук има движение на пари, но няма материално движение или има материално, няма движение на пари. Значи нещо е сбъркано. Ето на това привличам вниманието Ви. Вие да разберете този фундаментално нарушен принцип. Не може да е забранено на депутати да номадстват, а парите да номадстват между групите. Това е невъзможно, просто това е нонсенс, това ражда корупция. Всички депутати тук да излязат и да декларират: и да декларират: не, аз не съм взел нито един лев, парите са отишли, примерно, за благотворителност. Ще остане общественото мнение отвън, което ще каже: тия нещо са направили с тези пари, купили са ги. Купили са си гласовете, за да гласуват за ГЕРБ. Това ще кажат. И как се спират тия приказки? Спират се само през приемане на промяната в закона. Благодаря.

политическият субект трябва да има силата да признава грешките си. Член 25 от Закона за политическите партии

Това респективно е и наша грешка, защото ние бяхме част от това управляващо мнозинство. Освен на сила, въпрос на коректност е да си го признаем. Признаваме го и затова ще подкрепим този Законопроект за изменение на Закона за политическите партии, който се разисква днес, независимо, че е спорен въпросът дали трябва да се прилага Законът за политическите партии относно конкретния казус с държавната субсидия за политическите партии или правилникът като по-нов акт. При добра воля можеше да се приложи и правилникът. За да снемем необходимостта от излишни спорове е добре да се ориентираме към необходимата поправка в закона. Бързам обаче да декларирам, че нашата парламентарна група не е дала подслон на никого от така наречените независими народни представители. И в предишни издания на Народното събрание, колегите си спомнят, сме имали заявки. Били сме категорични, защото смятаме, че това е недопустима подмяна на вота на българските граждани. Решаването на въпроса с порочната практика за отнемане на част от субсидията за съответната парламентарно представена политическа сила и предоставянето на тази субсидия на друга политическа сила, към която уж независимият народен представител е декларирал принадлежност, е едната страна на въпроса. Преди обаче да приемем този закон – има процедура и на второ гласуване, ние като парламентарна група на ДПС поставяме въпроса: към кои политически сили, партии или коалиции са изразили принадлежност 17-те независими народни представители? В ХХІ век тази информация не може да бъде тайна. Абсолютно необясним, да не кажа ината, но абсолютно необяснима е упоритостта, с която министъра на финансите отказва да предостави тази информация. Уважаеми госпожи и господа, освен всичко друго, това е незаконно поведение на министъра, защото Законът за достъп до обществена информация задължава всички ръководители на институции да предоставят информация от публичен интерес, освен ако тази информация не е класифицирана. Може ли да бъде класифицирана информация новата партийна принадлежност на един народен представител? Това, извинете, звучи идиотско! Политиката е най-публичната дейност! На какво основание криете новата си партийна принадлежност, уважаеми госпожи и господа независими народни представители? На какво основание? Вие би трябвало да се гордеете с новата си партийна принадлежност, а не да я криете! Затова ние днес написахме писмо до председателя на Народното събрание госпожа Цецка Цачева – ето писмото с което искаме, на основание чл. 24 от Закона за достъп до обществена информация, да ни бъде предоставена информация към коя политическа партия или коалиция са декларирали своята принадлежност следните независими народни представители: Бисерка Петрова, Валентин Иванов, Венцислав Върбанов, Георги Терзийски, Дарин Матов, Димитър Колев, Димитър Чукарски, Емил Василев, Камен Петков, Касим Дал, Кирил Гумнеров, Корман Исмаилов, Кристияна Петрова, Марио Тагарински, Огнян Пейчев, Тодор Великов, Яне Янев. Някои от тях може да не са декларирали – ние не знаем. Затова искаме да знаем кои са декларирали принадлежност към друга политическа сила и коя е тази политическа сила. Отговорът в писмена форма на този въпрос, впрочем ще обясни въздържането от страна на финансовия министър и еднозначно изразената тема от страна на госпожа Цецка Цачева тази сутрин, че тя не дължи такава информация, че няма правно основание да й се иска тази информация – цитирам абсолютно коректно, защото най-вероятно ще получим обяснение, и за резултата от вота на недоверие, гласуван миналия петък. Няма как през финансовия интерес, свързан с предоставянето на част от субсидията за съответна политическа сила да се осигури комфортна подкрепа за кабинета за осигуряване не по силата на вота българските граждани, а чрез подмяна на вота на българските граждани, да се осигури новото парламентарно мнозинство в 41-то Народно събрание, което ще стои зад кабинета на господин Бойко Борисов. Господин Бойко Борисов е давал свидетелства, че е човек на честта и той би трябвало да откаже такава една некоректна подкрепа. Това е много важно! Освен това, ще се присъединя, без да заимствам тези, но ще подкрепя и аз вече изразени тези, че

за това има 2/3 към възнаграждението на народния представител – 2/3 – безотчетни, които са в размер на около 1500 лева. Освен това, всеки човек всеки човек има право по Конституция да се занимава с политическа дейност, но законът казва: „Държавата ще финансира онези субекти, които имат достатъчна тежест в българското общество, ползват се с доверието на минимум 1% от подкрепата на българските граждани, за да се оправдае държавната субсидия.” Тоест държавата субсидия не е за всеки, който иска да се занимава с политическа дейност. Аз мога и в качеството си на отделно физическо лице да се занимавам с политическа дейност, но това не означава, че ми се полага държавна субсидия. Тоест с този порочен текст на чл. 25 всъщност ние опорочаваме и заложения принцип субсидията да върви само към онези субекти, които по безспорен начин на национални избори са доказали своята тежест, равняваща се минимум на 1% от доверието на българските граждани. Освен това, още един аргумент за недопустимостта субсидията за партията да следва народния представител. Ако това беше принципът, поставям въпроса: какво става със субсидията на онези политически сили, които са покрили изискването за 1%, но не са прескочили 4%-та бариера за влизане в Народното събрание? Възможно ли е да има различен принцип за финансиране на парламентарно представени политически сили и на тези, които са прескочили бариерата за субсидиране, но не са придобили статут на парламентарно представена политическа сила? Явно критерият е брой гласове за партията, а не брой народни представители! Субсидията за партията е неразчленима и неразкъсваема, така както не може да се парцелира и да се разкъсва вече упражненият вот за съответната политическа сила. Това трябва да бъде разбирането, на което да стъпим. Ние без свян, независимо от това кой е вносител на законопроекта, ще подкрепим внесения законопроект, включително и със съзнанието, че политическата сила трябва да има способността да се коригира или самокоригира. Благодаря за вниманието.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От името на Партия „Атака” правя процедура финансовият министър да дойде тук, в Народното събрание, да гласуваме и да го извикаме, да информира Народното представителство по тези въпроси кой депутат в коя политическа сила се е записал. Няма смисъл да пишем писма, имейли и да търсим други форми на комуникация. Да дойде тук и да ни информира. Сега разглеждаме този въпрос – сега му е времето! Финансовото министерство е наблизо и в рамките на десетина минути той може да дойде тук и да изчисти въпроса. Моля да подложите на гласуване това наше искане. всички нас, той да присъства и да участва в дебата. За следваща процедура господин Местан. Уважаеми господин председател, от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи искам половин час почивка до появата на вицепремиера и министър на финансите господин Симеон Дянков. Благодаря. ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място):

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Защо се дава субсидия на партия? Оттам трябва да започнем, за да дадем отговорите. Аз помня дебата, когато започна да се дава това решение.

Направи се, за да не може да е зависима една партия само от дарения, които идват от различни лица – било то физически, и юридически. Тоест това беше едно антикорупционно действие за защита на партиите от дарения, които са нередни. Какво се случва сега с този текст, който имаме? Всъщност този текст, който съществува, около който дебатираме днес да бъде променен, направи така, че започва да се корумпира вътре в парламента. Защото, вижте какво се случва: някой влиза с вота на българския избирател, който е определен брой гласове. След това един, двама, трима, няма значение колко народни представители, решават да напуснат тази политическа сила. Това е тяхно право, това наистина е тяхно право! Но това не значи, че те вървят с парите от държавната субсидия на данъкоплатеца със себе си и ги получават сами, защото и това се чу в изказванията днес: „Защо да се дават на лидерите, а да не се дават на депутатите?”. Ако логиката на закона беше такава, то всеки един от нас – народните представители в този парламент, независимо от това дали сме в парламентарна група, или сме напуснали тази парламентарна група, щеше да си ходи с едни пари – 15-20 хиляди на месец. Но нали това не е така за тези, които сме в парламентарни групи, нали се дават на партиите, за да развиват политическа дейност? Именно това трябва да се поправи и да се унищожи този порок, който има в закона. Затова аз ще подкрепя внесения законопроект. Второто нещо, което ме накара да взема думата, е темата за свободния мандат. Уважаеми колеги, държавната субсидия няма нищо общо със свободния мандат. Много ви се моля, чели сме учебници и ние! Свободният мандат е нещо друго – свободният мандат, е, да мога да говоря това, което мисля, без да трябва да ходя да питам всеки път избирателя си какво да кажа и как да гласувам. Това е свободният мандат! Второто, което е свободният мандат – да не може да ме отзовават. Това е свободният мандат! И няма нищо общо с парите. Нека тук не подвеждаме, че има конституционна тема със свободния мандат. Държавната субсидия и свободният мандат са коренно различни теми. Коренно различни! Да не подвеждаме, който не знае! Много ви се моля, друга е историята на свободния мандат – в историята се е случило, знаем защо се е случило, нека не опорочаваме нещата! Затова, ако искаме Народното събрание да излезе с чест от тази ситуация, в която се намира, нека подкрепим на първо четене този законопроект, след което дефектите, които има и които трябва да се оправят – това е решимо между първо и второ четене, но другото лепва петно на българския парламент. Нещо повече, слушайки преди малко, че не може да се получи информация за това кой къде се е определил, се запитах: със СРС-та ли трябва да получим информация кой коя партия харесва? Извинявайте, ставаме смешни! Това е абсурд – народни представители да не се знае към коя политическа сила са се определили! Какъв е този абсурд? Ако това казваме на българските граждани, ние им казваме: „За вас важат правилата за прозрачност, но за нас народните представители – не, ние можем да си крием нещата. Можем да си крием нещата: може веднъж едно да харесвам, може друг път друго да харесвам – вие няма да знаете!” Това им казваме: „Няма да ви кажем!”. Това е срамно! Това е срамно наистина! Трябва да дадем отговор. Трябва да се знае кой къде принадлежи. Иначе какви народни представители сме? Крием информация от хората – от тези, които са ни пратили! Наистина е недостойно. Аз се надявам да подкрепите законопроекта и да отстраним този дефект. Има ли реплики? Няма. За процедура – господин Местан. ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моята процедура е по начина на водене на заседанието. Господин председател, вероятно подведен от компетентните подвиквания от средата на залата, се подведохте и лишихте Парламентарната група на ДПС от коректно поисканата почивка, защото заседанието на Народното събрание днес започна в 9,00 ч. Понеже аз направих тази процедура за почивка в 12,15 ч., за всички е ясно, че са минали повече от един час. Ще Ви напомня, че в 11,30 ч. не започна ново заседание на Народното събрание, за да броите от 11,30 ч. в който аз да имам право да искам почивка, от името на парламентарна група. Затова моля да се коригирате и Вие, да не се подвеждате повече от некомпетентни подвиквания и,